Я прошу всіх заходити в зал, займати робочі місця і приготуватись до реєстрації.

Колеги, будь ласка, заходимо в зал. Я нагадую, що після розгляду законопроекту про товариство з обмеженою відповідальністю, я поставлю на голосування пропозицію Комітету з питань безпеки щодо усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України...". Я прошу ще раз, щоб фракції змогли оглянути ці уточнення, щоб ми змогли вийти на позитивне голосування. Після цього законопроекту я пропозицію комітету, Регламент це дозволяє і передбачає, поставлю уточнення до законопроекту 7163. Отже, колеги, прошу зайняти робочі місця і прошу зареєструватись. Реєструємося.

363 – за. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Нагадую, до обіду ми ввійшли масштабний і реформаторський проект Закону про товариство з обмеженою і додатковою відповідальністю. Ми не встигли пройти всіх правок до обіду, ми зупинились на правці 441 народного депутата Рябчина. Всього правок є 500, тому я прошу максимально змобілізовувати депутатів. А зараз ми продовжуємо розгляд. І я запрошую до слова автора 441 правки, пана Рябчина. Будь ласка, включіть мікрофон. Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. Моя правка стосується зобов'язання скасувати Господарський кодекс і передбачає, що Кабінету Міністрів повинен протягом року з дати набрання чинності цього законопроекту привести… вдосконалити правове врегулювання ведення комерційної діяльності в Україні і зобов'язаний подати на розгляд Верховної Ради України України законопроект про скасування Господарського кодексу. І аргумент – це багато статей Господарського кодексу перегукуються з Цивільним кодексом і містять застарілі радянські норми. До того ж положення Господарського кодексу не відповідають сучасним реаліям ведення комерційної діяльності, погіршить становище інвестиційного клімату та дають можливість для корупційних зловживань. Якщо ми приймемо, як Голова Верховної Ради сказав, цей реформаторський законопроект, Господарський кодекс повинен бути скасований – це також буде реформаторською дією. Я прошу голову комітету шановного прокоментувати мою правку.

Господарський кодекс України. Якщо ви мені в цьому допоможете, ми разом справимося з цим завданням. Дякую. Я підтримую, ставте, будь ласка, пане Голово, дану поправку на голосування, тому що Господарський кодекс – це рудимент пострадянської системи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І підтримати правку Рябчина. Я ставлю на голосування правку 441. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати. 16:07:09 За-78 Потенціал високий, але рішення не прийнято.

Не наполягає. 445-а. Не наполягає. 450-а. Не наполягає. 461-а, народний депутат Сотник. Наполягає. Будь ласка, включіть мікрофон. Дякую. Ця поправка стосується статті 100 щодо виходу та виключення з товариства. Я пропоную зміни до 100 статті виключити. Паралельно так, як це буде остання поправка, яку я ставлю щодо голосування, я б хотіла зазначити, щоб все-таки… я б хотіла, щоб ми дотримувалися Регламенту. І питання тих змін, яких немає в таблиці до другого читання, вони мають бути принаймні оформлені рішенням комітету. Це дуже небезпечна практика – прецедент, коли ми вносимо зміни без… без навіть рішення комітету, як це зараз пропонується до даного законопроекту. Дякую.

я тільки виконую вашу волю і волю інших народних депутатів, всі суб'єкти законодавчої ініціативи зараз під час розгляду кожна думка слушна почута. І я доповідаю парламенту позицію всіх депутатів, які приймають участь у напрацюванні даного законопроекту, і вже тільки зал може визначатися з того чи іншого питання. Дякую.

490-а, Алексєєв. Не наполягає. 592-а, Пташник. Наполягає. Включіть мікрофон, будь ласка. Шановні народні депутати, я хочу звернути увагу, що все ж таки в даному законопроекті залишається проблема можливості позбавлення права на спадщину спадкоємців померлого учасника товариства з піднімав це питання, дійсно хочуть вирішити цю проблему і забезпечити право спадкоємців на отримання компенсації, я звертаюся до Голови Верховної Ради відповідно до статті 122 Регламенту Верховної Ради України, де я прошу вас,

редакційна група має виписати адекватну редакцію для того, щоби забезпечити право спадкоємців. Дякую. Я вважаю, що дійсно слушно. Але я хотів би сказати, що, шановний пане Голово, що коли я як голова комітету підписую законопроект вам на підпис, я враховую стенограму, я враховую точки зору всіх, хто приймав участь в обговоренні. Я ніколи це не роблю якось підкилимно чи кулуарно, і будь ласка, всіх зацікавлених я запрошую після прийняття даного законопроекту в цілому, результативного голосування, до того, щоб ми правильно виписали і підготували спікеру парламенту якісний документ на підпис. Дякую. Дякую вам. Ви наполягаєте на голосуванні, пані Вікторія? Не наполягаєте. Колеги, я хочу наголосити, залишилось 5 правок і через кілька хвилин ми перейдемо до голосування. Тому я прошу усіх голів фракцій максимально запросити депутатів в зал, прошу також Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал, хто є в кулуарах, хто веде дискусії. Будь ласка, заходіть в зал і займайте робочі місця, через кілька хвилин ми перейдемо до прийняття рішення. Отже, 496-а. Не наполягає. 493-я. Пташник, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, я хочу звернути увагу, що Регламент Верховної Ради не передбачає зачитування окремих положень під час розгляду законопроекту до другого читання, в тому числі головою комітету. Тому для того, щоби адекватно, знову таки, якщо потрібно вставляти ці положення для того, щоби редакція відбулася адекватною, щоби не було ніяких маніпуляцій, щоби спадкоємці, учасники... померлих учасників товариств з обмеженою відповідальністю не були позбавлені свого права на спадщину, не були позбавлені права отримувати компенсацію, я прошу звернути увагу на 122 статтю Регламенту і все ж таки створити редакційну групу, яка надасть адекватну редакцію, по-перше, а, по-друге, пропише пропише текстовку для підпису відповідного закону, адже ми багато положень взагалі зараз усунули з редакції, не підтвердивши поправки, які ставилися на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прокоментуйте, будь ласка, Андрій Володимирович, свою позицію. Шановна пані Вікторія, ми з вами давно працюємо разом в Комітеті економічної політики, і я завжди був адекватним. Я думаю, що і в цьому випадку в цьому законопроекті я збережу адекватність – я з вами проконсультуюсь і підпишу якісну редакцію даного законопроекту. Дякую. Дякую. Підтверджую, що Андрій Володимирович – адекватний реформаторський народний депутат України. Ви наполягаєте на голосуванні? Не наполягають на голосуванні. Ми можемо проголосувати за цю позицію, яка викликала Так, переходимо вже до 501 правки. Не наполягає. І остання, крайня правка, яка була відхилена, це правка 503. Чи наполягає автор? Ні, не наполягає. Таким чином, шановні колеги, ми завершили обговорення. 503 правки були до цього законопроекту, більшість із них враховано І таким чином, колеги, зараз дуже важливо, щоб голова комітету зумів підбити висновок і підсумок нашого обговорення. я надаю йому не 3, а 5 хвилин, щоб він озвучив ті положення, стосовно яких був знайдений компроміс під час важкої, але продуктивної дискусії з різними фракціями. І я прошу голову комітету Іванчука Андрія Володимировича за 5 хвилин викласти позицію і викласти свої рекомендації. Через 5 хвилин ми переходимо до голосування. Отже, запрошуємо депутатів у зал. Прошу всіх голів фракцій запросити депутатів в зал, а Іванчука Андрія Володимировича я прошу сказати слово народу України і Верховній Раді України. Будь ласка, Андрій Володимирович. Шановні народні депутати, попрошу хвилинку уваги. Ми півдня обговорюємо законопроект про товариства з обмеженою відповідальністю. Я не знаю, як я повинен голосно говорити, щоб всі ви мене почули. Даний законопроект – це дуже велика реформа, але є два питання, які викликали дискусію в цьому залі. Перше питання, це те, що акцентувала увагу пані народний депутат Сотник. Вони стосуються правочинів із зацікавленістю. І я хочу, щоб усі мене почули: всі правки, які були зараз збиті, не враховані, ми повинні повернутися до їхнього розгляду. Інакше ми нарушимо логіку даного закону. Я хочу, щоб всі депутати, всі, хто нас чують, зрозуміли, що написано в даному законопроекті. відповідальністю в статуті чи в корпоративному договорі самим визначатись, що вони вважають зацікавленістю, які права мають керівні органи, виконавчі, що вони мають право підписувати, що вони не мають права. Цей закон я називаю, закон, який дасть можливість засновникам товариств з обмеженою відповідальністю, а я повторюю, що це сама розповсюджена форма бізнесу в Україні, самим написати для себе конституцію, для себе, для своїх дітей. І її не можемо ми законом обмежувати. Цей закон, він максимально носить диспозитивний характер. І я дуже прошу, пане Голово, повернутись до тих поправок, які я зараз озвучу, щоб закон получився цілісним, європейським і реформаторським. Друга суперечка, яка виникла. Це замість того, щоб обговорювати питання корпоративного управління товариств з обмеженою відповідальністю, найкращі сучасні європейські практики, ми почали обговорювати спадщину. Шановні друзі, я рідко коли виступаю з якоюсь своєю позицією. Але, коли я звертаюсь до парламенту, до своїх колег-депутатів, я дуже зважено думаю, що я говорю. І коли йде мова про спадщину, я хочу, щоб всі зрозуміли і на себе сприйняли цю ситуацію, що зараз відбувається. Є два засновника товариства з обмеженою відповідальністю. У них є права, вони підписали статут добровільно, об'єднались для того, щоб створювати бізнес. Підписали корпоративний договір. Цим законом ми даємо їм право. один засновник, не дай, Боже, помер. Приходить його спадкоємець. Скажіть, будь ласка, чому у спадкоємця повинно бути більше прав, чим у батька чи у матері? Це нелогічно. Ті права, які були у того, хто помер, учасника товариства, ті самі права залишаються у його спадкоємців. Але, на сьогоднішній день спадкоємець, і я вам говорю, я всім на всіх фракціях говорив про свою доньку. На сьогоднішній день любий спадкоємець повинен прийти на поклін до інших учасників товариства. Вони повинні приймати якесь рішення, щоб дати йому можливість зареєструвати себе учасником цього бізнесу. Ми цей рудимент прибрали, це несправедливо. Зараз моя донька, якщо мене не стане і в мене буде частка в товаристві з обмеженою відповідальністю, якщо ви підтримаєте цей реформаторський закон, вона вступить в спадщину, зі свідоцтвом про смерть до нотаріуса, вступить в спадщину, піде до реєстратора і не буде просити моїх партнерів по бізнесу – її автоматично зроблять засновником даного підприємства. Я вас дуже прошу припинити ці всі спекуляції. Це великий крок вперед. Якщо хтось мене запитає, Андрій, вирішуються всі проблеми. Зрозуміло, що ми можемо і через три місяці, через півроку з вами, шановні друзі, внести зміни до цього законопроекту. Але давайте, нехай він запрацює. Повірте мені, всі юридичні компанії України, топ-10, підтримують даний законопроект. Ми заборгували його вже 25 років, в 90-му році придумали Закон про господарські товариства. Ми зараз впроваджуємо самі сучасні, самі прогресивні. І якщо ми говоримо, що ми йдемо в Європу, давайте всі разом проголосуємо за законопроект 4666 в другому читанні і в цілому. І вас, пане Голово… Шановний пане Голово, я дуже прошу повернутися до поправок: 142, 235, 356, 357, 387 і 392. Повернення і підтримання цих семи поправок, які враховані комітетом, які є в тілі закону, дадуть нам можливість отримати якісний, збалансований законопроект. Я дуже дякую всім, хто долучилися до цієї роботи. Я дуже дякую всім тим, хто… 30 секунд завершити. ІВАНЧУК А.В. І повірте мені, всі, хто проголосують за цей законопроект, всі отримають дуже велике дякую від українського бізнесу і від українських юристів. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну що я вам скажу, тільки за такого полум'яного виступу вартує за цей закон проголосувати, колеги. Я думаю, зі мною всі згодяться. Це було блискуче, Андрій Володимирович. Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Першою я поставлю пропозицію голови комітету повернутись до поправок: 142, 235, 356, 357, 387 і 392. Прошу підтримати голову комітету і прошу проголосувати за повернення до розгляду цих правок. Спочатку – за повернення. Прошу всіх зайняти робочі місця і прошу проголосувати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. Голосуємо.

За-276 Тепер ставлю на голосування пропозицію підтримати ці сім поправок, які були щойно озвучені. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо!

За-274 Рішення прийнято. І переходимо до прийняття самого закону. Колеги, наша ціль – 300 голосів, я прошу дисципліновано голосувати. Отже, я ставлю… Я ставлю на голосування (я правильно зачитаю) проект Закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (№ 4666) з тими правками, які були озвучені головою комітету Іванчуком Андрієм Володимировичем під стенограму, і з техніко-юридичними правками для доопрацювання законопроекту на підпис у другому читанні та в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Колеги, 300 голосів! Прошу голосувати, кожен голос… Прошу підтримати. Прошу голосувати. Підтримуємо. За-285 Закон прийнято. І колеги, вітаю всіх з прийняттям дуже важливого реформаторського закону, необхідного для євроінтеграції. Прошу всіх залишатися на робочих місцях. Колеги, зараз як я попереджав неодноразово, не виходіть із залу. Правка до Закону про деокупацію. Уточнення. Колеги, всі залишаються на робочих місцях. Комітет вніс уточнення до закону, щоб я міг його сьогодні підписати. Ці речі, з однієї сторони, є технічно-юридичними правками, з іншої – важливі змістовно про продовження дії військово-цивільних адміністрацій. Я буквально на хвилину надаю слово представнику комітету Івану Віннику і відразу – голосування. Не виходіть із залу. Будь ласка, Іван Вінник, одна хвилина. І голосуємо уточнення до законопроекту про деокупацію. Будь ласка. 16:24:49 ВІННИК І.Ю. Шановні колеги, я буду максимально лаконічний. Насправді, все що ми зараз уточнюємо, могли б ми доопрацювати в межах комітету в порядку техніко-юридичного доопрацювання. Але, враховуючи велику увагу до цього проекту, реєстрацію постанов про порушення Регламенту, ми в порядку 131-ї просимо уточнити ті пункти, які викладені в подання комітету, яке вам роздали.

Всі мали змогу під час обіду визначитися, і я ставлю на голосування. Прошу зайняти робочі місця, прошу зайти в зал і приготуватися. Папієв заперечує, кажу під стенограму. Отже, колег, я ставлю на голосування питання про усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" (№ 7163). Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Колеги, уважно голосуємо. Кожен голос має значення. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Голосуємо.

Уточнення в закон внесені. Рішення прийняте. І я прошу Апарат підготувати максимально швидко законопроект. Якщо ми встигнемо, щоб я міг його публічно підписати зараз,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 тобто нема необхідності для визначення процедури. Поправок є небагато: всього 40 поправок. Тому я прошу всіх залишатись на місцях. А зараз я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань фінансової… ага, представника комітету Руслана Демчака. Будь ласка, прошу доповідати. 16:27:44 ДЕМЧАК Р.Є. Шановні колеги, пропонуємо до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками (№ 7114-д). Продовжуючи такий емоційний виступ колеги Іванчука Андрія, хочу також використати ці бутилки і сказати: зараз є один банк і в нього є кредити, є другий банк, який… кредити, а є Національний банк, який не може розкрити для наступного банку комерційну таємницю, тому що в першому банку кредит – він піддається під нормативи банківської таємниці і Національний банк не може передати передати іншому банку інформацію. Суть законопроекту зводиться до того, що зараз для того, щоб банківський ринок, кредитний ринок був більш доступним, більш прозорим, цю комерційну таємницю Національний банк із Кредитного реєстру, який зараз створюється, буде мати право передавати іншому банку. І тут ми зробили запобіжники: для того щоб не ламати бізнес кредитних бюро, приватних кредитних бюро, до ста мінімальних заробітних плат ми обмежили подачу і передачу передачу інформації у вигляді комерційної таємниці від одного банку до іншого. Всього було враховано 48 правок із 73-х, 10 – частково, 8 – по суті, відхилено всього лиш 25. Прошу не розходитись, ми дуже швидко їх пройдемо і думаю, що ми в цілому підтримаємо цей законопроект. Крім того, я хочу підкреслити, що цей законопроект є одним із маяків для отримання допомоги допомоги від Європейського Союзу. І тому це буде дуже важливе рішення для того, щоб показати, що ми працюємо у тих показниках і в тих рамках, які потрібно зараз Європейському Союзу. І коли зараз призупинена програма по Міжнародному валютному фонду – це буде дуже гарний і правильний посил. Тому прошу перейти до розгляду правок. Дякую. Колеги, правок справді не багато, я думаю, ми їх пройдемо протягом 10 хвилин тому прошу бути дисциплінованими, бути в залі. Я буду називати правки відхилені, хто захоче поставити на підтвердження, зможе це зробити шляхом підняття руки. 1-а. Не наполягає.

38-а. 38-а. 22-а. 22 поправка. Я прошу включити мікрофон пані Кужель. Вона врахована частково. Будь ласка, пані Олександра. Я дякую, що в більшості, ви правки врахували, але є дві, на яких я буду наполягати. 22 правка говорить про те, що потрібен механізм контролю використання банками інформації з Кредитного реєстру. Законопроектом ви передбачили, що боржник та інші особи, інформація стосовно яких міститься в Кредитному реєстрі, мають право доступу. У той же час не визначено, яка інформація і за який період буде міститися у відомостях щодо запитів. Позичальник має право знати, хто звертався до Кредитного реєстру та одержував інформацію. У зв'язку з цим необхідно передбачити в законі обов'язок НБУ ввести реєстр запитів із зазначенням, який банк звертався.

Можемо її поставити на голосування, але вона по суті врахована. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Вона врахована частково. Пані Кужель наполягає, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує пропозицію пані Кужель, прошу голосувати.

За-71 Рішення не прийняте. Я буду далі зачитувати на яких я зупинився. 61-а. 60-а. Ще раз пані Кужель включіть мікрофон. Знову наполягаю, що ви писали частково, але не врахували найголовніше. 60 правка говорить про те, що, ми знаємо, що в законі у вас передбачено зберігання інформації безстроково. Я вважаю, що це є недоцільним. Треба написати, що з дня погашення кредиту людина, яка вчасно не закрила кредит, там зберігається, навіть не десять років, я як пропоную, п'ять достатньо. Але безстроково тримати інформацію, яка може не звісно яким чином використана бути проти людини, вважаю, це дуже дорого і недоцільно. Прошу підтримати. Дякую. Поправка врахована частково. Пані Кужель наполягає, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує пропозицію Кужель, прошу голосувати, голосуємо.

69-а. Не наполягає. 70-а. Не наполягає. І таким чином, колеги, ми завершили розгляд усіх поправок до даного проекту закону. Я прошу голів фракцій запросити депутатів у зал. Я прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів у зал. Я надаю ще першому заступнику слово Довбенкові Михайлу Володимировичу, 1 хвилину. А я поки за ту хвилину прошу всіх запросити в зал. Будь ласка, мікрофон Довбенку Михайлу Володимировичу. Дякую. Дякую, пане Голово! Шановні колеги, цей законопроект сьогодні розглядається вже в повторному другому читанні. До цього часу дуже активно попрацювала робоча група з урахуванням всіх зауважень, пропозицій і доповнень, які були до цього законопроекту. І я радий, що з усіма інституціями ми погодили і вийшли на узгоджений текст. Тому я прошу сьогодні підтримати цей варіант. Єдине, я прошу пане Голово, 19 правку поставити на підтвердження з урахуванням всього, що я сказав, ставити в остаточному голосуванні. Спасибі. 19 правку на підтвердження.

Отже, я ставлю на підтвердження правку номер 19. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати.

Шановні колеги, на рахунок збереження інформації. Цей Кредитний реєстр, він електронний, тому ніяких розходів на зберігання інформації там не буде значних. Що стосовно видалення з цього реєстру, то після погашення кредиту в законі вказано, що на протязі 30 днів Національний банк зобов'язаний з цього Кредитного реєстру цю інформацію видалити. Ця норма є, щоб вона нікого не лякала. Тому в результаті я хотів би рекомендувати Верховній Раді проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків (№ 7114-д) прийняти в повторному другому читанні та в цілому. Надати доручення комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України провести техніко-юридичне узгодження тексту законопроекту. Прошу проголосувати. Отже, ми завершуємо обговорення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Колеги, будь ласка! Надзвичайно важливий законопроект, важливий і для України, але також це одна з вимог МВФ, і тому надзвичайно відповідальне є наше голосування. Я прошу зайняти робочі місця, припинити дискусії, приготуватися до прийняття рішення.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 (№ 7114-д) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Готові? Голосуємо! Прошу підтримати.

Прошу запросити усіх депутатів в зал. Голови фракцій, запросіть депутатів в зал, кого нема в залі. Я прошу максимально змобілізуватися. Просто не всі депутати брали участь в голосуванні. Запросіть. Так, всі є в залі? Можу ставити? Отже, колеги, відповідально, кожен голос має вагу, прошу приготуватися до голосування.

Отже, я ставлю пропозицію повернутися до голосування за проект Закону 7114-д. Колеги, уважно, будь ласка, прошу проголосувати за повернення, за повернення. Голосуємо за... Так, зайшли, сіли. Голосуємо, колеги, за повернення. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Колеги, голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. За-229 Повернулися. Тепер ставлю проект Закону 7114-д в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Будь ласка, колеги, кожен голос має вагу. Займіть свої місця. Під час голосування... Прошу, пане Руслан, Руслан, поверніться в зал. Отже, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Уважно, уважно кожен голос. Голосуємо, прошу підтримати.

проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (7363), а після нього буде включення в порядок денний Антикорупційного суду. Я тому прошу дуже уважно, не розходитись. Після цього закону 7363 я буду пропонувати включити в порядок денний Антикорупційний суд. Отже, колеги, я прошу зараз проголосувати за розгляд за скороченою процедурою проект Закону 7363, 7363-1 і 7363-2. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати за скорочену процедуру. Голосуємо. За-135 Не встигли, я бачу. Колеги, займіть місця. Зараз я пропоную розглянути проекти законів за скороченою процедурою. Колеги, в нас добре йдуть рішення. Я прошу підтримати. Як ми ввійдемо в годинний розгляд, нам потім буде важко змобілізуватись для Закону про Антикорупційний суд. Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою 7363, 7363-1 і 7363-2. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. Я ще раз поставлю, колеги. Я прошу по фракціям показати. Третій раз поставлю. "Блок Петра Порошенка" – 77, Артур Герасимов. "Народний фронт" – 56, всі інші – 0. Я поставлю третій раз на голосування. Якщо нема голосів, йдемо повне читання. Отже, колеги, третій раз я поставлю на голосування, як всі інші пропозиції. Я ще раз ставлю на голосування на розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-144 Рішення не прийнято, колеги. Ми переходимо до повного читання. І я запрошую до доповіді Представника Президента України у Верховній Раді Луценко Ірину Степанівну. Будь ласка, пані Ірина. Шановний пане Голово, шановні колеги! Першочерговими завданнями в рамках земельної реформи є деконцентрація системи управління земельними ресурсами, ліквідація масштабної корупції в цій сфері та посилення захисту прав власників та користувачів земельних ділянок. Саме на це спрямований внесений главою держави та визначений як невідкладний проект Закону щодо стимулювання створення та ліквідації дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин. Стосовно змісту основних положень законопроекту. Законопроектом пропонується передати в комунальну власність об'єднаних територіальних громад відповідні земельні ділянки, крім тих, які мають важливе значення для держави. Ці права вони набувають відразу після набрання чинності цього закону. Повноваження щодо розпорядження іншими землями до завершення процедури об'єднання територіальних громад пропонується передати до районних державних адміністрацій. Протягом останніх років рейдерське захоплення земель і майна сільськогосподарських підприємств набуло загрозливого масштабу. У більшості випадків рейдерство здійснювалося шляхом зміни складу учасників юрособи.

з іншими сільгоспвиробника та здебільшого збувають свою продукцію за допомогою неофіційних каналів реалізації, які не передбачають сплати відповідних обов'язкових платежів. З огляду на зазначене проектом пропонується поширити на відповідні господарства статус виробника сільгосппродукції та включити їх до четвертої групи платників єдиного податку, пільгової групи. Четверте. Ефективність використання та охорона земель залежить від досконалості здійснення державного контролю для виявлення та для запобігання порушення законодавства в земельній сфері. Тому є доцільним, коли такі функції здійснюються громадами на місцях в особі виконкомів органів місцевого самоврядування. І лише якщо місцеві громади не візьмуть на себе цих повноважень, тимчасово такий контроль здійснюватиме обласна державна адміністрація. Також за ОДА закріплюються функції контролю за законністю прийняття рішень органами влади без можливості їх скасування. Скасування рішень органів влади може здійснювати лише суд, і цим законом це передбачено. Окрім зазначеного, проект також має на меті сприяти вирішенню проблем тіньового використання земель, удосконалення порядку встановлення і зміни меж територіальних громад, врегулювання питання використання земель колишньої колективної власності. Таким чином, реалізація даних положень цього законопроекту сприятиме зміцненню фінансової підтримки об'єднаних територіальних громад, оптимізації та деконцентрації державного контролю за використанням та охороною земель, збереженням захисту відповідних майнових прав. З огляду на зазначене прошу підтримати законодавчу ініціативу Президента України та прийняти законопроект, реєстраційний номер якого 7363, за основу. Дякую за увагу. Дякуємо, шановна пані Ірина. Зараз згідно процедури ми маємо задати запитання доповідачу. Я прошу записатись на запитання. Голосуємо? А скажуть, що порушуємо Регламент. Будь ласка, пан Рибак, ваше запитання. передбачає цей законопроект передачу розпорядження земель за межами населених пунктів безпосередньо тільки об'єднаним територіальним громадам чи взагалі і сільським, селищним радам, які на сьогоднішній день… чиїми землями сьогодні розпоряджаються відповідні комісії обласних адміністрацій

за межами населених пунктів будуть передаватися у власність об'єднаних територіальних громад. Для того, щоб цей процес відбувався плавно, як стимул для подальшого об'єднання територіальних громад, цим законопроектом пропонується розпорядження землями за межами самих населених пунктів віддати районним державним адміністраціям. З чим це пов'язано? З 2002-го по 2013 рік районні державні адміністрації уже здійснювали повноваження щодо розпорядження передавати у власність або у користування землями сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. У 2013 році було ухвалено Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності". 30 секунд завершити. ЛУЦЕНКО І.С. Відносно до цього закону всі повноваження, власне, по розпорядженню такими землями були передані до Держгеокадастру. Тоді відбулося наступне: відбулася фактично концентрація всіх повноважень: розпорядження, контроль, нагляд і система ведення цієї бази і внесення всіх цих законодавчих… всіх цих нормативних актів вже по тих землях, які віддані в оренду чи в розпорядження. Дякую. Просто, щоб ми встигли розглянути. Будь ласка, Івченко. Це важливо. Дайте, будь ласка, 30 секунд. Пані Ірина, але я прошу вкластись у 30 секунд. 16:51:41 ЛУЦЕНКО І.С. Неможливо вкластись, законопроект дуже великий. Прошу вашої уваги. Цим законопроектом ми пропонуємо віддати у власність землі за межами населених пунктів об'єднаним територіальним громадам, а розпоряджатися такими землями пропонуємо районним державним адміністраціям. Жодного конфлікту між об'єднаними територіальними громадами та тими громадами, які захочуть об'єднатися, з розпорядженнями, власне відданими районним державним адміністраціям, не буде по одній простій причині… Тому що рішення про спроможність і можливість до об'єднання майбутнім об'єднаним територіальним громадам приймає обласна державна адміністрація. На неї уже покладено нагляд відповідно до статті 16 пункту 3 Закону "Про місцеві державні державні адміністрації". Там є прямий пункт, де на них покладено контроль за розпорядження особливо цінними землями. Дякую. Вичерпано час для запитань. Прошу… Пані Ірино, дякую вам і ми можете йти… (Шум у залі) Шановні колеги, 3 хвилини виділяється на запитання. Я слідкую… Я прошу не кричати. Ми йдемо по Регламенту. Я прошу доповідачів вкладатися у вашу 1 хвилину. Зараз ми порушили регламент. Записалося п'ять людей, а вдалося задати запитання одній людині. Дякую, пані Ірино. Будь ласка, до слова запрошується автор альтернативного законопроекту Віктор Галасюк. Номер законопроекту 7363-1. 7363-1. Буде доповідати не Галасюк, а Олег Ляшко, цей законопроект. Будь ласка, пане Ляшко. Так мені просто доповіли, що доповідає Галасюк. Будь ласка. І я прошу вкладатися в час визначений регламентом. Олег Ляшко, Радикальна партія. Разом із своїм колегою шановним Віктором Галасюком і колегами по фракції ми зареєстрували альтернативний законопроект до того, що подав Президент. Що пропонує зробити Президент? Сконцентрувати управління землею в районних і обласних державних адміністраціях. Ми категорично проти цього підходу. Тому що, коли ми говоримо про децентралізацію, тоді повноваження треба надавати об'єднаним територіальним громадам. А то виходить так, люди об'єднуються, їм обіцяють бюджетні преференції, земельну підтримку і так далі, а голова адміністрації чи адміністратор земельного кадастру в Києві вирішує ту чи іншу землю у тому чи іншому селі. Тому ми зареєстрували альтернативний законопроект, яким пропонується передати повноваження розпоряджатися землями державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів об'єднаним територіальним громадам по мірі їх утворення. Це кардинально відрізняється від пропозиції Президента, що пропонує фактично повернутися до законодавства, яке діяло до 1 січня 2013 року, і передати право

хоче запровадити так званий ринок земель, а в результаті латифундисти і транснаціональні корпорації стануть власниками нашої землі, тому що селяни задарма її продадуть. Ми пропонуємо, щоб основою аграрного устрою України було фермерське господарство, сімейні ферми, одноосібники. Щоб українських селян годувала земля. І цим законопроектом пропонується створити пільгові умови для функціонування, для роботи сімейних ферм. На відміну від президентського законопроекту, ми залишаємо норму, яка прямо звільняє від сплати земельного податку соціально не захищені верстви громадян: інвалідів, багатодітних сімей, пенсіонерів, чорнобильців, інші категорії. А не так, як це пропонується Президентом, щоб ці особи доводили свою бідність державі, отримуючи взамін пільгу. Я днями зустрічався із колишньою вчителькою із Київської області, 40 років стажу, 1 тисяча 800 гривень пенсії і 10 років не можуть отримати земельний пай. І таких колишніх вчителів, медсестер, інших соціальних працівників сотні і сотні тисяч. Райадміністрації за хабарі роздають землю, а вчитель, лікар, медсестра, фельдшер, соціальний працівник свого невеличкого земельного наділу отримати через корупцію не може. Нашим законопроектом пропонується вирішити цю проблему, щоб працівники соціальної сфери на селі отримали свою землю. Те саме стосується працівників колишніх радгоспів і дослідних господарств Академії аграрних наук. Рядом два села, в Борзнянському районі Чернігівської області, Миколаївка і Іванівка. В одному селі був колгосп, у іншому селі дослідне господарство Академії аграрних наук. Колишні колгоспники землю отримали, працівники дослідного господарства землю не отримали, люди живуть рядом, в одних земля є, в інших немає. У тих, у кого немає землі, сльози з очей котяться. Підходить до мене жіночка 80 років і плаче отакими сльозами: "Я все життя пропрацювала, прогорбатилася, точно так же, як моя сусідка, у неї земля є, у мене не має. Де справедливість?". Що я можу відповісти цій жінці? Що ми можемо відповісти сотням тисяч таких жінок і чоловіків, які тяжко, важко все життя пропрацювали? Відповідь може бути тільки одна – дати їм землю, щоб ця земля їх годувала, і їх, і їхніх онуків, і їхніх правнуків. А не дерибанити цю землю, як це пропонує нинішня влада. На відміну від президентського законопроекту, нашим законопроектом депутатів Радикальної партії, єдині, хто захищає інтереси селян, інтереси українців, ми залишаємо діючі норми безплатної приватизації громадянами земельних ділянок. Президентський законопроект пропонує скоротити земельну ділянку, яка підлягає приватизації, з двох до одного гектара. Крім того, але, щоб не було зловживань, нашим законопроектом встановлюється запобіжник, бо приходять підставні особи в село, місцевим жителям землю не дають, прийшов якийсь лівий пасажир, заплатив гроші, не живе в селі, два гектара землі отримав, учасник АТО, ветеран, інші люди, які живуть в селі, їм кажуть, землі немає. Що ми пропонуємо зробити? Щоб безплатна ця земля не оформлялася безплатна ця земля не оформлялася на підставних осіб, ми пропонуємо запровадити, щоб її мали право отримати громадяни, які не менше трьох років проживають на території відповідної громади, а не приїжджають заєжжі голубі, дерибанять землю, а місцеві жителі залишаються без землі. Так, Ярослав Москаленко, в твоєму окрузі так робиться? Отож, був би я депутатом у твоєму окрузі, такого б не було. Далі. Але ми тобі допоможемо. Нашим законопроектом запроваджується механізм збереження родючості ґрунтів, агрохімічна паспортизація, як невід'ємна частина договору оренди та відшкодування збитків орендодавцю в результаті погіршення родючості ґрунтів. Ми також пропонуємо ввести штрафи за невжиття заходів по боротьбі з бур'янами, виснажують землю, прийшли. Що хочуть латифундисти? Швидкий заробіток, їм не треба корова, їм не треба людина, їм не треба родючість землі, їм треба швидкий заробіток за рахунок виснаження, за рахунок експлуатації, нещадної експлуатації селян, землі, природніх ресурсів. Наша команда, яка дбає про майбутнє України на тисячі років вперед, про майбутнє української нації, ми пропонуємо відповідальність за недотримання сівозміни і за порушення родючості земель. Українська земля повинна годувати українців, а не виснажують латифундисти, а українці сидять, чекають подачки у вигляді кредитів Міжнародного валютного фонду. наша команда, цим законопроектом узагальнює найкращу практику по запобіганню рейдерства, в тому числі запобігання не правомірного захоплення земель сільгосппідприємств. Зокрема, ми пропонуємо встановити обов'язковість нотаріального посвідчення договорів землі. Історія з Дніпропетровської області, ми там були з моїми колегами-депутатами. Помер фермер, не встигло, як кажуть в народі, охолоти тіло, жінка, сини вже дізнались, що вони не власники фермерського господарства. Тому що якийсь нотаріус в Одеській області, вночі переписав рейдерську землю у Дніпропетровській області. І фермерське господарство, яке ця сім'я 20 років створювала, за одну ніч виявилось, що вони вже не господарі. І люди там б'ються, один на одного йдуть з вилами, з косами, щоб відстояти це господарство. А коли бабці на підпис підсовують договір оренди начебто на п'ять років, потім спереду ставлять двоєчку і виявляється на 25 років у людини забрали землю. Може хто повірити, що жінка у 80 років на 25 років підписує договір оренди землі? Зрозуміло, що бабцю обдурили, всі дурять наших селян, а ми хочемо, щоб їх не дурили. Тому ми пропонуємо, щоб всі договори оренди землі нотаріально посвідчувалися під відеозапис. І щоб цей відеозапис був невід'ємною частиною нотаріальної справи. чи був цей нотаріальний запис, чи не був? Чи була ця нотаріальна дія, чи ні? А то спочатку у людей підробляють договори, потім бабі, діду в селі кажуть йти в район, судися, до Верховного Суду, відсуджуй свою землю. У людини немає грошей за газ заплатить, не те, що по судах ходить. Наші пропозиції, команди Радикальної партії, захистять фермерів, захистять селян, в тому числі і вінницьких селян, і всіх українських селян від рейдерського захоплення землі. Нарешті нашим законопроектом запроваджується публічність дій розпорядника земель під час надання земельних ділянок, шляхом оприлюднення рішення на веб-сайтах. Щоб кожен знав, де, кому роздана земля. А не так людина ганяла все життя корову на пасовище, а завтра виявилося, що вже в таємному режимі землю комусь віддали. Ну і, нарешті, ми запроваджуємо безплатну правову допомогу для селян, власників земельних ділянок. Щоб захищати їх від рейдерства, щоб захищати їхні конституційні права на володіння землею. Я звертаюсь до цього залу, зробіть хоч одну добру справу, підтримайте законопроект Ляшка і Радикальної партії по захисту українських селян, по захисту української землі. Пане Ляшко, будь ласка, поверніться на трибуну. Українською… оце слово, що ви сказали буде "посіпаки", а не "падлюки". А я зараз прошу сесійну залу записати для запитань до шановного доповідача, згідно регламенту – 3 хвилини Володимир Михайлович, будь ласка, ваше запитання. Олег Валерійович, я повністю поділяю вашу позицію відносно того, що не можна доручати і переадресовувати право розпоряджатися землею або контролювати обласним і районним адміністраціям. Їх потрібно в умовах, коли створено ОТГ, ліквідувати як клас. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? І, по-друге, чи не потрібно нам дати доручення, якщо буде прийнято це рішення у першому читанні, я маю на увазі, законопроект, щоб Кабінет Міністрів підготував нам інформацію, що відбувається з землею і скільки глави районних адміністрацій передали цієї землі таємно, підписавши відповідні розпорядження. Причому, якщо люди, які працюють, місцеві, на землі, вони сплатять 7-8 відсотків від вартості паю, а тим встановлено 3 відсотки, і я думаю, що цих людей покривають. Покривають тут у Києві. Дякую за відповідь. Відповідь, будь ласка. 17:05:31 ЛЯШКО О.В. Дякую за запитання. Важко не погодитися з класиком – із вихідцем славної Житомирщини, на Житомирщині, як і по всій Україні, селяни потерпають від рейдерства, від зловживань влади. Саме тому наша команда наполягає, що має бути виділено в державному бюджеті кошти на інвентаризацію

Чаплін – борець за щастя народне, рідну дитину не може прогодувати і не платить аліменти. От ці, хто не платить аліменти, мають скласти мандати, що ви можете для людей зробить, якщо ви свою дитину кинули ? Якщо ви свою жінку "поматросили і бросили" і не годуєте дитину? Тому, хто не платить аліменти, має скласти мандати, хто краде в селян землю, так само має піти геть! ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, наступне запитання народний депутат Німченко. Прошу. Пане Олеже! Я тут! Скажіть, будь ласка, ви близько так коло цього законопроекту. Тут прозвучало від представника, хто доповідав, Я вам скажу, аби хто прочитав і послухав, упав би зразу: пропонують власниками спільних земель будуть територіальні громади, а розпорядником – адміністрації Вони що, не розуміють, що розпорядником може бути лише власник? Ну, що це таке? Якщо таке допускається, виноситься на сесію, вам не кажется, що в нас "клініка" в законотворчості? Відповідь, будь ласка. він перший, і дозволив Кучмі третій раз балотуватися. Тому треба заради об'єктивності сказати, ця "клініка" продовжується всі 26 років. Ми її зупинимо, ми наведемо порядок і не дамо можливості дерибанити землю. Ми хочемо навести порядок підтримали би наші зміни, які передбачають, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. І я звертаюсь до всіх народних депутатів: давайте думати про майбутнє нації і майбутнє держави, і віддамо українську землю українським селянам. Дякуємо. Будь ласка, прошу вас на ваше робоче місце. І, шановні колеги, я запрошую до слова автора альтернативного законопроекту 7363-2 Вадима Івченка для презентації свого варіанту цього законопроекту. Прошу. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, знаєте, більшість цих законопроектів вже давно підписана народними депутатами і земельні законопроекти, вони підписані майже всіма фракціями і всіма, скажімо, мажоритарними депутатами. Хочу нагадати, що ми з вами саме створили систему, коли порушуємо Регламент. Ну, як можна подавати законопроект, де Бюджетний кодекс, Податковий кодекс і Земельний кодекс в одному законопроекті? І нам на це вказує науково-експертне управління. насправді наш законопроект є альтернативним. Колеги, я хочу сказати, що "Батьківщина" вже два роки має законопроекти: 6490 (Тимошенко, Кириленко, Івченко і багато інших депутатів), 7060 – зміни до Земельного кодексу (Тимошенко, Кириленко, Івченко), 6369, 6370 (Івченко), 4355 (Кулініч, Івченко, Бакуменко і всі депутати агарного комітету), 7118-1 (всі ми з вами). Колеги, це означає те, що сьогодні право законодавчої ініціативи чомусь не додержується нашою Верховною Радою. І одна людина – Президент може все це об'єднати і подати. Але наразі що пропонує Президент? Президент пропонує передати 62 відсотки земель, які сьогодні належать громадам, які не об'єдналися, я маю на увазі сільські і селищні ради, передати районним державним адміністраціям. Що пропонує Президент? Президент сьогодні повністю руйнує систему державного контролю за охороною ґрунтів. Колеги, ми з вами в 14-му році, це мені не дали можливості задати питання, ми повністю скасували сільгоспінспекцію, там, де була земельна інспекція, там, де працювала екологічна інспекція. Ці повноваження по охороні ґрунтів і якості ґрунтів сьогодні ніхто не виконує. Ми з вами це поклали в законопроект 4355, повністю виписавши державні функції і закріпивши за державним органом, який регулює питання земельної політики. Що зробив Президент? Президент запропонував призначити якогось чиновника в обласні державні адміністрації, який буде бігати і дивитися, як використовується земля. Третє. Він надає можливість одному чиновнику розпоряджатися і використовувати землі державних підприємств, він надає можливість одному чиновнику розпоряджатися і використовувати землі без згоди відповідних президій Академії наук. Звідки виникають листи, колеги? Виникають листи академіків: Патона, Гадзало, Цимбалюка, Кременя, Петришина, Чебикіна до Президента України. 15 років вони використовують землю по відповідному закону, і неможливо сьогодні дати одному чиновнику вилучати ці землі, а потім цей чиновник буде оплачувати прихильність до "Блоку Петра Порошенка" в районних центрах або в районах. Колеги, наступне. А тут же прихована і корупційна норма. А ви знаєте те, що в податкових питаннях зменшена ставка, нова методика розрахунків сплати єдиного податку четвертої групи? І вона зменшена. Зменшена для сільськогосподарських підприємств з 0,95 до 0,2 коефіцієнт. кошти і цей єдиний податок йде в місцеві бюджети? Ви фактично цим самим запропонували прямо зменшити місцеві бюджети, в тому числі і бюджети об'єднаних територіальних громад. законопроект, який подає Президент, сьогодні потребує суттєвого доопрацювання. Наразі ми запропонували альтернативу. Хочу сказати, що в бюджетних питаннях ми запропонували сплату ПДФО за місцем знаходження нерухомого майна, а також оподаткування земель суперфіцій, емфітевзиса, які теж будуть сплачуватися за місцем знаходження нерухомого майна. Колеги, по податковим питанням. Ми нарешті робимо трансформацію і пропонуємо добровільно дати статус товаровиробника тим, хто хоче зареєструватися як сімейна ферма. Ми даємо можливість їм соціального захисту. Тепер ці люди будуть отримувати пенсію, але держава на протязі 10 років буде допомагати їм сплачувати єдиний соціальний внесок. Вони фактично з першого дня будуть знати, що в них іде трудовий стаж. Колеги, наступне. Ми запропонували державну підтримку, я вже сказав. І ця державна підтримка буде на протязі 10 років по десять відсотків допомагати цім сімейним фермерським господарствам сплачувати єдиний соціальний внесок до до відповідних фіскальних органів. А також вони будуть мати полегшений бухгалтерський облік. Щодо земельних питань. "Батьківщина пропонує об'єднаним територіальним громадам землі віддати у власність. Ті громади, які не об'єдналися, землі віддати у розпорядження, і повністю залишити за державою контрольну функцію по охороні ґрунтів. Але наразі хочу сказати, рішення як об'єднані громади, так і необ'єднані будуть приймати сільські і селищні ради. Колеги, наступне. Ми пропонуємо виконавчим комітетам в сільських, селищних радах в межах об'єднаних територіальних громад, щоб вони набували повноважень із державної реєстрації земель та погодження документації землеустрою. Давайте закінчимо, коли геокадастр буде цю документацію погоджувати. Наступне, колеги. Ми пропонуємо безоплатну приватизацію для земель ОСГ залишити виключно за громадянами, які мають на це першочергове право. Це соціальна сфера, це працівники, які працювали на державних підприємствах, а також наші воїни-атошники. Разом з тим ми пропонуємо громадянам, які одержують безоплатно у приватну власність цю землю, виключити спекуляції. А це означає, якщо ти одержав землю, ти не можеш 7 років її продати, працюй на цій землі, інакше звертайся за компенсацією. Ми запропонували нашим воїнам-атошникам інший механізм: якщо не хочеш брати землю і працювати на ній, ти маєш право отримати компенсацію не тільки за землі ОСГ, а й за землі, які віддають під садівництво, за огородництво і за індивідуальне будівництво. Приблизно "Батьківщина" порахувала, це майже 137 тисяч гривень. Наступне, колеги. Ми зменшуємо строк надання дозволу на розробку проекту землеустрою до 10 робочих днів замість 1 місяця. Наступне, колеги. Ми нарешті врегульовуємо питання земель колективної власності. Робимо розподіл земель неліквідованих КСП у приватну та комунальну власність. А також те, те, що не буде приватною, буде переходити безпосередньо в комунальну власність. Ми даємо можливість до того, як вони будуть розпайовані, віддати громадам, щоб вони їх офіційно здавали в оренду і поповнювали власні місцеві бюджети. Колеги, ми врегульовуємо питання невитребуваних паїв, нарешті. І даємо право теж громадам, поки ці паї не будуть, скажімо, не будуть зареєстровані на відповідну особу, громади будуть отримувати кошти від офіційної здачі в оренду. Те ж саме із земельними ділянками спадщини. Колеги, а це майже 600 тисяч гектарів невитребуваних паїв. Наступне. Ми пропонуємо, щоб експертиза землевпорядної документації повністю виключалась з Земельного кодексу. Вона буде затверджуватися сільськими, селищними радами. І взагалі, колеги, ми маємо зробити глибинну трансформацію аграрного сектору економіки. Ми маємо прирівняти рівень аграрного виробництва до рівня і якості сільського життя. Не до валу продукції і не до кількості життя, Ми комплексно пропонуємо нову європейську аграрну політику, де дамо можливість не шукати по світу і залучати інвестиції, а з чотирьох з половиною мільйонів одноосібних господарств як мінімум за два роки – мільйон сімейних ферм! Чотири мільйони офіційно офіційно працюючих в сільському господарстві! І ви мені скажіть, будь ласка, дайте мені приклад хоч однієї країни світу, де засоби виробництва такі як корова і доїльний апарат належать одному власнику, а результат цього виробництво – молоко – належить іншому власнику, якомусь там посереднику чи фізичній особі. Коли ми, нарешті, будемо робити так, щоб вони робили якісну продукцію? Щоб ми могли простежити за цією продукцією? І коли ми їм, нарешті, дамо підтримку? Давайте ми їм зробимо податкові

Дякую вам. Шановні колеги, перед тим, як дати питання, я одне звернення до залу зроблю. Колеги, у нас стоїть наступним в порядку денному проект Закону 7429 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. До мене і до комітету профільного Людмили Денісової звернулися родини Героїв Небесної Сотні, щоб ми цей закон прийняли сьогодні. Я розумію бажання деяких з колег затягнути розгляд даного законопроекту. Але голоси або є, або немає, і затягування не має жодного сенсу, ми збиваємо порядок денний. Нам дуже важливо сьогодні проголосувати і включення Антикорупційного суду, і Закон про підтримку родин Героїв Небесної Сотні. Тому в мене є прохання до усіх доповідачів, які будуть і від фракцій, і від депутатів, голоси або є, або немає. Затягування не має жодного сенсу, воно не дає жодної логіки, якщо хтось так вважає. Я прошу максимально лаконічно, щоб ми провели обговорення і змогли цей законопроект… Ви можете уточнити, ви можете спитатися, багато з вас мають контакт з родинами Героїв Небесної Сотні. Уточніть, чи правду я говорю. Але дуже бажано сьогодні. І просить голова комітету Людмила Денісова, щоб ми сьогодні його розглянули, до 18 лютого, це дуже важливо. Я прошу всіх і закликаю до лаконічності під час обговорення. А зараз я прошу провести запис на запитання до доповідача. Будь ласка, перше запитання від народного депутата Мосійчука. Колеги, прошу сісти, бо не видно того, хто задає питання. 17:20:44 МОСІЙЧУК І.В. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. У мене, пане Вадим, у мене до вас таке питання. От такий приклад. Є моя батьківщина – Лубенський район Полтавської області. Там утворена Засульська територіальна громада, яка охоплює майже 50 відсотків району. І є районна державна адміністрація. Законопроект президентський, альтернативний якому ви зараз представляєте, передбачає, що у власності територіальної громади земля буде знаходитися, а розпорядником буде адміністрація. У мене питання: скільки чиновників треба, по-перше, скоротити з адміністрації, якщо вже 50 відсотків людей об'єдналося у громаду? Це перше. І друге. Ну, чи припустимо залишати розпорядником Я дякую вам за запитання. І, до речі, скажу, що з самого початку, коли "Батьківщина" зайшла в парламент, ми пропонували передати землі територіальним громадам. І це були перші наші законопроекти. І сьогодні ми пропонуємо об'єднаним громадам передати у власність, а ті громади, що не об'єдналися, у розпорядження сільських і селищних рад, тобто сесії відповідних рад будуть приймати рішення. Наразі скажу вам, що ситуація з об'єднаними територіальними громадами сьогодні вийшла за межі Конституції. В адміністративно-територіальному устрої у нас немає об'єднаних територіальних громад. Це є проблема і буде проблема, яку нам з вами в майбутньому прийдеться вирішувати. Але скажу відверто, якщо межі району зменшуються за рахунок об'єднаної територіальної громади, звичайно, в цих об'єднаних територіальних громадах мають створюватися відповідні виконавчі комітети з відповідними департаментами, з відповідними управліннями, які будуть функціонувати, робити схеми планування територій і які будуть працювати на розвиток цієї території. Звичайно, районні державні адміністрації… Дякую. Будь ласка, 30 секунд. ІВЧЕНКО В.Є. Звичайно, районні державні адміністрації працівники цих адміністрацій мають скорочуватися. Але, дивіться, що нам пропонує Президент. Президент пропонує дати районним державним адміністраціям розпорядження землями. Скажіть, будь ласка, а будуть вони зацікавлені робити робити об'єднання в своїх районах, якщо у них буде земельний ресурс? Ну, напевно, ні. Це не є стимулом. Вони будуть зацікавлені розпоряджатися землями. Це такий менталітет на місці. Тому це не є стимул. І я прошу не обманювати…

Чи є у вашому законопроекті? Тому що я рахую, що дійсно, землями за межами населених пунктів повинні розпоряджатися об'єднані територіальні громади, сільські, селищні ради і насамперед повинні видаватися тим, хто приписаний і хто працював на цих землях. Тому що ми знаємо прекрасно, що Держземкадастр вони зараз дерибанять і даже видають, надають ці землі людям, які взагалі там не працювали, геть не знають де ці села. саме головне, що я рахую, що повинні цими землями розпоряджатися тільки ті, хто приписаний, ті, які там працювали на цих землях і ті, хто, дійсно, сільські, територіальні громади, селищні сесії сільських рад, тому що це буде справедливо. І вони будуть контролювати, щоб саме ці землі отримували ті, які працювали на них. Оце питання номер один, як в вашому законопроекті є така… Я дякую вам за запитання. І скажу, що будь-який обіг землі має відбуватися за селозберігаючою моделлю. На землю мають прийти не спекулянти, не прокурори, не судді і не депутати. На землю має прийти господар, хто буде створювати ферму, сімейну ферму, підприємства і буде реально працювати. Саме можливість розпорядження землями сільських і селищних рад і дасть їм залучити того господаря, якого вони бачать, той господар, який створює підприємства на своїй території. Ті одноосібники, які хочуть розширитись, ті підприємства, які хочуть отримати землі для будівництва відповідних сховищ, заготівельно-збутових пунктів зерносховищ і так далі, відповідних інфраструктурних об'єктів на території, їм видніше. І давайте нарешті перестанемо спекулювати. Давайте сьогодні проголосуємо і дамо сигнал всім: ми передали землі тому, кому вони належать – народу України. Відповідним органам місцевого самоврядування, яких обрав цей наш народ. І давайте, будь ласка, ми сьогодні проголосуємо за законопроект "Батьківщини" 7363-2, який найбільш комплексний, який найбільш фаховий і який менше потребує доопрацювання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Шановні колеги! Я запрошую до слова голову Комітету з питань податкової та митної політики Ніну Южаніну, яка представить позицію профільного комітету з усіх трьох законопроектів, авторів яких ми заслухали. Потім перейдемо до обговорення. І прохання, щоб ми динамічно рухалися, аби встигли ще розглянути ключові законопроекти. Будь ласка. Шановний Голово, шановні народні депутати! 20 грудня 2017 року Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики розглянув проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання

та альтернативний до нього законопроект про внесення змін до Податкового кодексу (реєстраційний номер 7363-1) від 18.12, поданий народними депутатами України Ляшко та іншими, на той час альтернативного 7363-2 не було зареєстровано. Народні депутати України, члени комітету під час обговорення розділу І проекту закону 7363 висловилися за підтримку запропонованих у ньому пропозицій. Що ж насправді передбачено і які зміни передбачені проектом закону 7363? Я прошу всіх увагу, тому що я буду говорити зразу про такі ж норми, які передбачені альтернативними законопроектами для того, щоб ви справді мали правдиву уяву, що передбачено законопроектом 7363. Насправді, ми опрацьовували декілька років пропозиції народних депутатів щодо можливості реєстрації сімейних фермерських господарств платниками податку на єдиному податку. Завжди була складність з тим, яка система для них можлива, тому що, ставши платником єдиного податку, такі фермерські господарства повинні були б сплачувати мінімальний соціальний внесок в пенсійну систему. Тому саме, враховуючи всі побажання і бачення, як можна плавно надати можливість фермерським господарствам реалізовувати свою діяльність, було запропоновано виділити в четвертій групі можливість реєстрації фізичної особи – підприємця зі сплатою єдиного податку з визначенням нової системи визначення цього податку. Але для того, щоб говорити, як має визначатись податок, ми маємо підтягнути другу проблемну складову. В той час народні депутати, які тут говорили зараз про зменшення єдиного податку для юридичних осіб, говорили абсолютну неправду. Тому що вони знають, що найбільша проблема на селі – це те, що ставка, яка діє зараз для платників єдиного податку ІV групи – 0,95 відсотків, складається із двох складових: це 0,75 відсотків від нормативно-грошової оцінки, яка йде в місцеві і 0,2 від нормативно-грошової оцінки, яка йде в державний бюджет. Так от, місцева влада ніколи не була зацікавлена не встановлювати правильні ставки податку на землю. І всі тут мені зараз мажоритарники говорять про те, що запропонована, саме в президентському законопроекті, підхід до стимулювання і до налагодження порядку в земельних питаннях, є найбільш… той, який прийнятний на місцях. Тобто, ми говоримо, що тепер для визначення ставки єдиного податку буде наступна система – це ставка податку на землю, яку визначає місцева влада для всіх. Для фізичних осіб, для тих хто володіє землею, для тих хто здає землю в оренду. І плюс 0,2 відсотка від нормативно-грошової оцінки землі, які йдуть в державний бюджет це найсправедливіший підхід, для того, щоб 60 відсотків земель не знаходилось в тіні. Для того, щоб, друга частина, не використовували пряму норму Податкового кодексу, яка передбачає звільнення від сплати податку певних категорій осіб фізичних. ці люди, звичайно, серед них є ті, які потребують такої допомоги, і місцева влада якраз визначить їх і надасть ті ж самі пільги, які надавались на державному рівні. Але є люди, які здають в оренду цю землю і нічого орендар, не ця людина, а орендар, не сплачує. Ми ж маємо турбуватися про простих людей, правда? Так, от ми через такі завуальовані якраз преференції раніше надавали пільгу орендарю, який не сплачував. А зараз ми кажемо, що буквально всі земельні… сплата всіх податків по всіх видах земельних ділянок буде під контролем місцевої влади. Справді, ми їм надаємо надширокі повноваження, але без цього ми не зможемо, бо ми з вами тут із цієї високої …

і як використовуються земельні паї. Тому саме надали таке право місцевим громадам і саме соціальне забезпечення передбачає президентський законопроект. Інші законопроекти повторили в цій частині пропозиції, які там закладені щодо того, що 10 років держава поступово покриває суму обов'язкового внеску для того, щоб стимулювати людей отримувати це соціальне забезпечення, яке їм гарантує отримання пенсій. Дякую. Рішення комітету, 15 секунд, ми не встигнемо. але рішення комітету було наступним. Ми на засіданні комітету всі ці питання досить детально розбирали, але народні депутати члени комітету, за підсумками обговорення на комітеті законопроекту 7363… рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу 7363. Прошу підтримати. Дякую. Колеги, ми продовжуємо засідання на 15 хвилин. І для того, щоб ми встигли – дякую, пані Ніна! – проголосувати цей законопроект, прошу фракції записатися на обговорення по 2 хвилини від фракцій, і потім народні депутати.

Будь ласка, Ігор Луценко, 2 хвилини. Кому? Кириленко, прошу будь ласка.

Ми хочемо вперше, можливо, за всю історію відійти від фрагментарності вирішення ключової проблеми для України: розвитку селянства як величезного прошарку суспільства, розвитку сільської поселенської мережі, і аж потім – розвиток аграрної сфери. Вперше за багато років, і це – помилка попередніх поколінь, людина стоїть попереду, а вже за людиною підуть гроші, тонни, кілометри, привіси, гектари і так дальше, і так дальше. Завжди ставилося навпаки. Тому коли ми говоримо не за один закон, а за кілька законів, ми говоримо за прибирання фрагментарності і за комплексний підхід. Отже, перший крок назустріч людям – це людина на чолі в наших законах. Другий крок – який устрій повинен бути для селян на селі. І ми даємо відповідь: фермерський устрій, і основа фермерського устрою – селянська сімейна ферма. У світі 2,5 мільярди гектарів землі в обробітку, які обробляється 570 мільйонами фермерських господарств, з них 500 мільйонів сімейна ферма, діліть 2,5 мільярди на 500 мільйонів 5 гектарів на брата. Зайняті мільярди людей, цивілізований світ вирішує головну проблему – зайнятості. У нас 15 років тому було 5,5 мільйонів занятих на селі, сьогодні – 500 тисяч. А де інші? Відповідь тут була в залі. Наступний крок. Друзі, треба не просто реєстрація як суб'єкта господарювання, а те, щоб цей суб'єкт отримав можливість працювати. Ми говоримо за кредит в державному селянському банку під 2 відсотки річних, там не повинно бути грошей населення. Для чого ми 5 мільярдів роздаємо як дотації? Та давайте створимо банк селянський і під 2 відсотки прокредитуємо сімейну ферму державними коштами. Наступний крок, обов'язково піде розвиток... Дякуємо. Колеги, не можу. 30 секунд, прошу. Ну, у вас будуть виступи, ви запишетесь, все одно буде 8 хвилин на виступи. В мене їх немає просто. Шановні колеги, наступний крок, обов'язково за собою, звичайно, потягне за собою органічну кооперацію зусиль, кооперацію на виробництво, на реалізацію. І, звичайно, за кооперацією переробка неминуче, переробка органічної продукції, це вихід на ринки. Ось наші кроки на зустріч людям, це в наших законопроектах – ми прибираємо фрагментарність. Підтримайте, будь ласка. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, від "Партії "Відродження" народний депутат Остапчук передає Кулінічу слово. 17:37:12 КУЛІНІЧ О.І. Шановні колеги, питання земельної децентралізації я піднімав в парламенті ще в минулому скликанні, але, на жаль, його не вдалося тоді вирішити. На сьогодні в Раді є дуже багато законопроектів на цю тематику. Тільки з моєї ініціативи разом із членами аграрного комітету було зареєстровано більше 6 законопроектів. Наприклад, законопроект 4355 проголосований в залі в першому читанні, проголосований в другому читанні в комітеті, вже півтора роки не виноситься на голосування в сесійну залу. Зараз з'являється президентський законопроект, де більшість в цьому законопроекті положень – це напрацювання саме членів аграрного комітету. Це означає, що комітет якісно виконував свою і виконав свою роботу. Голосувати можна будь-який законопроект на цю тематику, вони абсолютно нормальні. Питання тільки в двох речах – це, хто буде розпорядником земель тих громад, які не об'єдналися, це перше; і хто буде здійснювати контроль за охороною та використанням земель. На сьогодні уряд почав процедуру передачі земель об'єднаним територіальним громадам, але, на мою думку і на думку нашої фракції, цього недостатньо. Без законодавчих змін громади не стануть повноцінними господарями на своїй землі, вони не зможуть, наприклад, затверджувати нормативно-грошову оцінку землі, а це їхні гроші. Без законодавчих змін ми не зможемо вирішити питання земель колективної власності, таких у нас півтора мільйона гектарів, і вони просто зависли в повітрі. А ці землі ждуть громади. Поки ми тут четвертий рік обговорюємо це питання, сільські голови задають питання: "Скільки ви будете це обговорювати? Землі вже вільної немає!" Ми заклали величезні кошти на підтримку фермерства і тваринництва. Так у нас уже скоро ніде корів буде пасти, у нас ніде вже сіна заготувати, тому що всі сінокоси і пасовища розорані і передані на десятки років. Тому це питання треба негайно вирішувати. Я пропоную підтримувати будь-який законопроект з цього питання, але треба обов'язково рухатися. Тому що, якщо ми його не вирішимо, нам просто соромно буде дивитися в очі місцевому самоврядуванню. Дякую. Дякуємо, що вклалися в регламент. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" народний депутат Бакуменко. Прошу. Шановні друзі, я декілька слів по названому законопроекту. Це надто важливий законопроект, який вирішує питання і землі, і питання оподаткування. Саме головне, тут стільки висловів було, але дуже нечесних, скажімо так. По-перше, головне, в президентському законопроекті землі поза межами територій передаються об'єднаним територіальним громадам. Це перше, це головне. Коли в розпорядження остається частина землі, де ще нема об'єднаних територіальних громад, то це тимчасово в розпорядженні знаходиться Це переноситься центр, виважений від Києва, до місцевого туди рівня так, як було і раніше. Це по-перше. Друге, що важливо. Вирішується в законопроекті питання колективної власності. До півтора мільйона гектарів земель не вирішено до сьогоднішнього дня. Ми додаємо повноваження в цьому законопроекті, Президент, територіальним громадам, в яких буде вже вирішуватися і питання за землю нагляду, в тому числі забур'янення, інші питання, які переносяться на місцеві громади. Ми дамо возможность об'єднаним територіальним громадам далі об'єднуватися, даємо землю як ресурс, бо це далі буде мати зиск об'єднуватися і мати в себе в розпорядженні державні землі. є ще одне головне. На комітеті аграрному 19 у нас січня ми розглянули питання і підтримали законопроект Президента 7363. Це рішення аграрного комітету. Прошу, прошу його підтримати. Я прошу не перебивати одне одного. Це просто некоректно, людина виступає, ви її перебиваєте, користуючись другим рядом, зручним перебивати трибуну. Так ніхто не робить. Він представив позицію фракції. Будь ласка, Бурбак народний депутат передає слово Ємцю. Прошу, пане Леоніде. Ну, правда, дайте виступити фракціям. 17:41:46 ЄМЕЦЬ Л.О. Шановні колеги! Леонід Ємець, фракція "Народний фронт". От дивіться, "Народний фронт" віддав би кожен свій голос за те, щоб розвивалось дрібне фермерство в нашій країні. І "Народний фронт" категорично підтримує ідею децентралізації. Тому ми з задоволенням, з величезним задоволенням проголосували б за запропонований законопроект. Єдине прохання. Там є позиція, яка суперечить Конституції України. І дозвольте, я навіть процитую, щоб не було сумнівів, висновок Головного юридичного управління, науково-експертного нашого українського парламенту. Це ті юристи, які розглядають законопроекти, в тому числі на відповідність їх українській Конституції. Так от, вони зазначають, що відповідно до статті 13 нашої Конституції, а також статті 142 і 143-ї не можуть органи місцевого самоврядування розпоряджатись майном, що їм не належить. Ну, от, просто не може. Тому в даному законопроекті існує норма, яка, на думку Головного науково-експертного управління, а ми з нею погоджуємось, бо текст Конституції підтверджує цю позицію, яка суперечить, ця позиція тексту закону Конституції. ми не можемо на даний момент підтримати цей законопроект. І просимо дуже зробити все для того, щоб уникнути невідповідності Конституції. І після цього наші голоси за децентралізацію, наші голоси за розвиток дрібного фермерства обов'язково підуть в в цьому парламенті на підтримку. І прохання все-таки не забувати, що після цього закону, і не розходитись, у нас стоїть законопроект про антикорупційний суд. Шановні колеги, працюємо. Дякую. Дякуємо. Наступний виступ, будь ласка, від "Опозиційного блоку" Німченко, народний депутат, з місця. Німченко, з місця, будь ласка, увімкніть мікрофон. Конституції стаття 13 і 14 вказують на те, що… застосовує слово "багатство" один раз, що земля є національним багатством українського народу. Де в ваших тих законопроектах є народ? Ви шукаєте через адміністрації землю дерибанити чи через исполкомы продажні? Оце і все питання. Друге питання. Якщо ми ведемо мову про те, як врегулювати землі, то ми бачимо політичну тріскотню. І ви сьогодні чули, що навіть до Президента звертаються деякі. Подивіться, два роки лежить на розгляді у Верховній Раді концепт, як врегулювати земельні питання. Отсюда вже цитують представники Юлії Тимошенко, представники "радикалів". Подивіться, це йдуть ті цитати, які лежать в розпорядженні Верховної Ради України. Але цей законопроект всі забули. Наступне. Кому невідомо, що самі великі фарватери корупції – это розподіл землі і бюджетних асигнувань. Де у вас указано про відносини на наявність конфліктів інтересів? Ні один закон на счет цього не має. І передостаннє. Я хочу сказати вам,

Списують на заболочення? Та ні, не на заболочення списують, їх уже нема. А представте собі, це чорноземи у… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ народний депутат Галасюк від Радикальної партії. Просимо. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, я закликаю вас підтримати альтернативний законопроект 7363-1, підготовлений нашою командою, як найбільш професійний, найбільш об'єднуючий і такий, який найбільше відповідає інтересам фермерів українських і селян. Окрім того, я хочу наголосити на тому, що потрібен комплексний підхід до розвитку українського села і до розвитку аграрної сфери. Саме тому ми з Олегом Ляшком і понад 170 народними депутатами запропонували проект змін до Конституції України, який встановлює, що основою аграрного устрою України має бути

господарям на українській землі є український фермер, якій на ній живе, який її обробляє. Окрім того, ми закликаємо невідкладно розглянути і підтримати в залі парламенту законопроекти 6527 та 6587 про розвиток українського фермерства та кооперації на селі. Вони є засадничими, надзвичайно важливими для того, щоб дати реальні можливості українським селянам робити не експортувати сировину чи продавати за 3 копійки латифундистам свою продукцію, а виробляти готову продукцію. Крім того, невідкладно прийняти Закон про індустріальні парки, який вже підтримав навіть Прем'єр-міністр України. Бо він дасть можливість створити потужну агропереробку на селі, торгувати не сировиною, а продукцією, готовою харчовою продукцією, яка на порядок дорожча за сировину. Немає чим пишатися експортом зерна іншої сировини, треба пишатися пишатися експортом готових продуктів. Це принесе заможність українському селу і Україні в цілому. Підтримайте цей комплексний підхід. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, від фракції "Самопоміч" народний депутат Леонід Зубач. Просимо вас.

Вчора, 5 лютого, 3 роки з моменту прийняття Верховною Радою Закону про добровільне об'єднання територіальних громад. На сьогодні більше 600 об'єднаних громад є утворені. Фактично люди повірили в той закон, який був прийнятий і об'єднуються. Але чи виконала держава в особі органів центральної влади ті зобов'язання, які брала перед громадами, перед місцевим самоврядуванням. Центральна влада обіцяла передати гроші і передати ресурси. Найважливішим ресурсом для сільської місцевості, безумовно, є земля. До цього часу об'єднані територіальні громади не мають можливості розпоряджатися своїми земельними ресурсами. Що зараз відбувається? Виноситься президентський законопроект, де порівняльна табличка сформована близько на 300 сторінок. Хоча в першому читанні вже є прийнятий Закон 4355, достатньо його просто винести, проголосувати і землю отримають не тільки об'єднані територіальні громади, а і громади, які не об'єдналися, змогли би розпоряджатися землями за межами населених пунктів. Складається враження, що свідомо вносяться законопроекти, щоби не вирішити це питання. Буквально 2 місяці тому Прем'єр-міністр вніс законопроект урядовий, тепер Президент. Тобто знаєте, відбуваються такі, складається враження, "ігри патріотів", хочуть показати, хто більше любить об'єднані територіальні громади і кому треба передати ці повноваження. Я вважаю, що це цинізм маніпулювати на такому чутливому питанні як земля і насправді не ставити собі за ціль вирішувати ці питання. Ще одне, для тих, хто не знає, на сьогоднішній день не тільки не вирішене питання землі за межами населених пунктів, на сьогоднішній день обласні державні адміністрації, обласні ради активно почали розпоряджатися землями в межах населених пунктів.

Перше. Об'єднані територіальні громади повинні отримати не тільки у власність землю, а й право розпорядження, ніякі РДА. Так само "Самопоміч" вважає, що сільські, селищні міські ради мають отримати право розпоряджатися землями за межами населених пунктів або надавати згоду на розпорядження… ГОЛОВУЮЧИЙ. І заключний виступ від фракцій, Володимир Литвин. Будь ласка, пане Володимир.

Шановні народні депутати, очевидно, що обговорення цього питання, воно відбувається із запізненням, а запізнення це здійснено свідомо. Чому? Тому що особливо в останній період, як розповідають мені на місцях люди, головам районних адміністрацій доведена вказівка, скільки акумулювати землі і підписати розпорядження, передати особам, прізвища і документи на яких буде подано. Зокрема, Новоград-Волинському районі Житомирської області декілька тисяч гектарів землі розчерком пера голови районної державної адміністрації, земель спільної власності, не розпайованих земель передано невідомо кому. При чому – вдумайтесь! – якщо місцеві люди працюють на цій землі і сплачують 7-8 відсотків від вартості земельного паю, то цим пройдисвітам дали землю під 3 відсотки. А зараз ще намагаються зробити розпорядниками землі районні державні адміністрації. Виникає питання, навіщо? По-перше, щоб проконтролювати, добрати землю. По-друге, щоб прикрити такі оборудки. Тому треба прийняти простий закон, який могла б зрозуміти і прочитати кожна людина. Передати землю у власність сільським радам, а там, де є об'єднані територіальні громади – громадам. А потім далі будемо розбиратися. І друге – провести інвентаризацію земель і все що незаконно повернути назад. Бо у нас відбувається велика афера з землею, хімію – вкрали, металургію – вкрали, тепер докрадають останнє багатство – землі. Тому мені думається, що сьогодні знову рішення не буде прийнято, але у нас є законопроекти, які вже пройшли перше читання. Чому не виносять? Це підтверджує щойно, що я сказав, нам потрібний простий і зрозумілий закон для людей, і землю повернути людям. Я просив би вас, шановні колеги, не брати участь у цьому блуді. Дякую. Колеги, я прошу послухати мене уважно, 17:53. У нас Закон дуже важливий наступний: про Героїв Небесної Сотні. Колеги, і я справді, і я не хотів би, щоб ми із-за бюрократичних процедур сьогодні його не проголосували, це буде неправильно, в залі повно людей і ми в повній мобілізації, готовності. Тому, колеги, я вас дуже прошу зараз я дам по хвилині, трьом депутатам по хвилині від народних депутатів. Голосування, Антикорупційних суд і потім – Герої Небесної Сотні, колеги. Я думаю, всі розуміють цю відповідальність. І я прошу, колеги, зараз по хвилині народним депутатам, прошу провести запис: три виступи від народних депутатів – по хвилині. Прошу провести запис… І я продовжую засідання на 15 хвилин.

Ленський передає слово… Отже, буде три виступи: Ленський і Кириченко передають Ляшкові, і Данілін від "Народного фронту" Бурбаку. Отже, 2 хвилини – Ляшко, одна хвилина – Бурбак, і переходимо до голосування. Через 3 хвилини голосування, колеги. Будь ласка, включіть мікрофон. 17:55:16 ЛЯШКО О.В. Завжди, коли в парламенті розглядається питання землі, лунають дискусії, найпалкіші, можливо. Чому? Тому що кожен з нас, хто б не був прихильником вільного ринку чи колгоспів, чи кооперації, чи ферм, але кожен з нас усвідомлює, що земля – це те багатство, яке може годувати українську державу, яке може годувати український народ. Націй дає прогноз: до кінця століття 28 мільйонів українців залишиться в країні, 55 відсотків молоді хоче виїхати з України, тому що не бачать можливості реалізації своїх здібностей, тому що низькі доходи, низька зарплата. Що треба зробити? Радикальна зміна економічної політики, аграрний експорт, аграрна структура у нашому експорті – це надзвичайно важлива складова. Але чим ми сьогодні торгуємо? Сировиною: 60 мільйонів тонн зернових зібрали – більше сорока мільйонів тонн тонн зерна продали за кордон. І потім гордимося, що найбільші експортери зерна. Не тим гордитися треба! Продукцію продавати, агропереробку на селі робити, щоб не зерном торгувати, а макаронами, хоча б борошном, м’ясомолочними виробами і так далі. У нас уряд бере зобов'язання: відмовляється купувати у селян молоко, посилаючись на неякісне молоко, для того, щоб вирізали корів у селі, для того, щоб потім завозили польське і будь-яке інше молоко. Замість того, щоб торгувати своїм молоком і своїми продуктами. А головне – робочі місця для наших людей. Куди селян дінемо? Окей, хочете роздерибанити землю, але ми вам цього не дамо, а селян куди діти? Як вони будуть годувати свої сім'ї, як вони будуть зароблять? Тому команда Радикальної партії пропонує абсолютно чіткий план: робочі місця на селі, підтримка фермерства, державні субсидії, відновлення тваринництва, щоб в кожному сільському подвір'ї – і свині, і гуси, і порося, і кури, і головне – щоб люди були щасливі, оце наша політика. Дякую. Заключний виступ, через хвилину відбудеться голосування. Пане Максим, велике прохання: максимально лаконічно. Будь ласка, Максим Бурбак. Шановні колеги, три законопроекти – три різних бачення про те, що необхідно зробити. Врешті-решт, передати землі об'єднаним територіальним громадам, які наважилися об'єднатися, робили цей перший крок і продовжують реформу по децентралізації влади в країні. Ще я хочу підкреслити, що ми вітає рішення коаліційного уряду, Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який останнім рішенням Кабміну ввів процедуру передачі земель за межами населених пунктів об'єднаним територіальним громадам, що додатково дасть стимул для об'єднання і ця реформа буде імплементована. Я не хочу, щоб повторилася така ситуація як у мене на 204-му виборчому окрузі, де голова райдержадміністрації Бескупський і голова районної ради Козак плюндрують весь район, а тепер ще отримають додатковий механізм втручання в об'єднання громад. Тому вважаю, що в першому читанні можна проголосувати, а до другого суттєво доопрацювати, врахувати думку коаліційного уряду, і тоді ця ініціатива знайде майже 300 голосів в цьому залі. Голосуємо. Дякую. Обговорення завершене. Переходимо до прийняття рішення. Колеги, я буду ставити почергово усі проекти закону, які запропоновані. Наголошую: комітет пропонує 7363 (базовий) за основу. Прошу зайняти робочі місця. Прошу зайти в зал і приготуватись до голосування. Я прошу усіх приготуватись до голосування. Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин (7363) за основу. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. За основу. Голосуємо, колеги, голосуємо.

Комітет його не підтримав, він підтримав тільки 7363. Прошу проголосувати.

Отже, колеги, базовий 7363 набрав найбільшу кількість голосів. І зараз я поставлю на повернення, колеги. Прошу змобілізуватись. І я ставлю пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 7363. Прошу проголосувати, голосуємо.

За-172 Ще раз, добре. Поставлю ще раз, не встигли. Я ставлю ще раз пропозицію повернутись до проекту Закону 7363. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-172 Колеги, не встигли. Я ставлю останній третій раз. Так, то пересядьте на інше місце, якщо у вас не працює. Колеги, я чую ваші голоси і я прошу зараз, ви можете на інше місце пересісти. Але я теж хочу наголосити на тому, що голосів бракує кілька десятків. Зараз я буду пропонувати, якщо не пройде, щоб ми хоча би дали в комітет на повторне перше читання. Але зараз я ще раз поставлю на повернення. Прошу змобілізуватись, приготуватись. Я ставлю пропозицію повернутись до проекту Закону 7363. Уважно голосуйте. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-179 Колеги, я прошу зараз повернути в комітет на доопрацювання. Я поставлю спочатку базовий, потім – три. Отже, колеги, я прошу проголосувати за повернення в комітет на доопрацювання 7363. Прошу проголосувати, прошу підтримати. В комітет на повторне перше читання. Голосуємо. Прошу підтримати. Тепер ставлю пропозицію, щоб усі три: 7363, 7363-1 і 7363-2 – повернути в комітет… (Шум у залі) В комітет на доопрацювання на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати, колеги, це спільна позиція, щоб ми не втратили законопроект. Це спільна узгоджена позиція, прошу підтримати. Ще раз, колеги, замобілізуйтеся, колеги. Давайте, щоб ми… ми годину працювали. Я прошу змобілізуватися. Всі три законопроекти: і 63, 63-1 і -2 – в комітет на повторне перше читання. Не ходіть по залу. Займіть місця. І прошу підтримати і проголосувати, колеги. Прошу проголосувати в комітет на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Колеги, якщо буде в аграрний? Артур, в аграрний підтримаєте? Давайте, в аграрний комітет… Ні, так? Колеги, колеги, давайте таких рішень не приймати зараз. Колеги, увага! Ми вже обговорення завершили. Я ще раз прошу підтримати в комітет на повторне перше читання. Я прошу підтримати, колеги, 7363, 7363-1 і 7363-2 в комітет на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. комітет на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Прошу проголосувати.

Колеги, ми тільки що при презентації всіх законопроектів чули багато неправди. Я прошу вас передати в комітет на повторне перше читання всім авторам, які працювали над цими законопроектами. Ви ж знаєте, що в податковій частині – це найнеобхідніше і найважливіше, що ми зараз можемо зробити для мілких селянських фермерських господарств. В частині деконцентрації землі, ми всі разом зберемося і знайдемо компромісне рішення. Я думала, що ми це компромісне рішення знайдемо між першим і другим читанням. Не було у вас на це волі. Давайте на повторне перше читання і в частині деконцентрації знайдемо компроміс в нашому комітеті. Я прошу підтримати на повторне перше і передати в комітет. Колеги, ми годину обговорювали. Добре, по хвилині. Я дам по хвилині фракціям. Від "Народного фронту" Іванчук, Іванчук, потім – Журжій. Будь ласка, по хвилині. Колеги, тільки не вичерпуйте всієї хвилини, коротко свою думку говоріть, як нам бути в даній ситуації. Іванчук. "Народний фронт" підтримує всі три законопроекти. І в зв'язку з тим, що вони не прийняті парламентом, ми просимо всі фракції проголосувати і направити в комітет, щоб комітет міг напрацювати спільний якісний документ, який може бути підтриманий українським парламентом. Дякую. О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюся до розуму колег із "Батьківщини" і "Самопомочі". Дорогі товариші, дорогі друзі! Зараз через амбіції можемо втратити можливість полегшити життя селян. Я переконаний, оскільки йдеться про податкове законодавство, для того, щоб його полегшити, для того, щоб підтримати фермерів, ми можемо це розглянути в податковому комітеті. Для нас ключове, що, "шашечки, чи їхати"? Ми пропонуємо "їхати" і підтримати селян, і створити умови для розвитку фермерських господарств. А ви зараз, за своїми амбіціями, завалите закон і знову селяни остануться "у розбитого корита". Підтримуємо, голосуємо, відправляємо на доопрацювання і з трьох законопроектів робимо один, на наступний пленарний тиждень виносимо і дамо нарешті можливість нашим селянам отримати можливості для розвитку. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, ось дивіться, законопроект складений з двох частин: податкова частина, яка не викликала жодних запитань в залі, жодних запитань, де ми робимо трансформацію і де ми робимо сімейні ферми, і відповідне зрозуміле податкове поле для кооперативів. Звідки виникли питання? Питання виникли із Земельного кодексу.

доопрацювати і винести концепцію, де ОТГ будуть віддані землі у власність, розпорядження будуть віддані землі сільських, селищних рад і держава буде проводити контроль за охороною якості ґрунтів. Пропонуємо перекласти це на аграрний комітет і врахувати всі земельні пропозиції, які сьогодні звучали в нашому залі. Дякую.

Написано "відсутня картка в пульті". зміни до Цивільного кодексу, до законодавства про нотаріат і ще десятки інших законів. Вносити їх як окремі законодавчі ініціативи і зал буде розглядати. Але ми єдині в одному – ми єдині в тому, що ми хочемо передати землю місцевим громадам. Всі підтримали цю ідею. В аграрний комітет прийшов законопроект 4355, який саме говорить про передачу земель громадам. Тому, якщо ми прагнемо передати землю, будь ласка, голосуємо зараз включення в порядок денний і голосуємо цей законопроект, і передаємо

У нас дійсно півтори роки лежить законопроект 4355, який пройшов аграрний комітет, він пройшов перше читання в залі, друге читання в комітеті, він повністю готовий до голосування, він збалансований, його підтримують всі фракції. Якщо ми не можемо знайти спільне рішення, давайте включати його у порядок денний і голосувати і рухатися у цьому питанні і передавати землю місцевим громадам, а не забалакувати цю тему. Дякую.

коли послухаєш, кожне голосування подивишся, люди з таких голосувань мають такий самий результат, як при голосуванні за медичну реформу. Шановні колеги, невже вас доля не навчила? Порушення Регламенту призводить до того, що ті закони всі не працюють. Згадайте, як "через коліно" нагинали всіх голосувати за медреформу. Що з того всього вийшло? Не знаєте, як тепер викрутитися. На сьогоднішній день є Закон про Регламент. Ну вистачить топтати Закон про Регламент. Не проголосували – реєструйте нові на новій сесії і давайте по закону голосувати. Ви до Регламенту звертаєтесь лишень тоді, коли ваші особисті інтереси переступають. Дійте по закону і тоді буде порядок. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Луценко, 1 хвилина і після того переходимо до прийняття рішення. Прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця. Будь ласка, Ірина Луценко. 18:12:53 ЛУЦЕНКО І.С. Шановні колеги, ми за цією дискусією вихлюпнемо дитину з тої миски, яку ми так довго колихали. Я вас дуже прошу, немає тут людей, які не хотіли віддати об'єднаним територіальним громадам землю у власність, якою вони можуть розпоряджатися, жити, залучати інвестиції. Я вас дуже прошу давайте об'єднаємося і всі разом за єдиною ідеєю: відправити цих три законопроекти на перше читання в комітет Южаніної, створити створити там робочу групу з двох комітетів, залучити спеціалістів, які виступали зараз тут, з аграрного комітету, і спільно знайти компроміс. Повірте, це питання нашої відповідальності. Крім нас, ніхто це не вирішить зараз. Тут немає байдужих людей. Я вас дуже прошу, нічого страшного не буде, якщо ми створимо таку спільну робочу групу з цих двох комітетів. Давайте відправимо, там в кожному законі є дуже хороші… Дякую. Колеги, в нас 1 хвилина. Я дуже прошу усіх, колеги, ми півтори години обговорюємо законопроект, зараз одним голосуванням повернутись і другим – в комітет на повторне перше читання. Я дуже прошу, колеги. Мені інакше доведеться відхилити законопроект. Я прошу всіх об'єднатись, це розумна пропозиція. Я прошу усіх об'єднатись, колеги. Отже, перше голосування: повернутись до пропозиції в комітет на повторне перше читання. треба по Регламенту. Прошу всіх проголосувати, колеги. Прошу підтримати за повернення. Колеги, прошу підтримати. Прошу всіх згуртовано підтримати, кожен голос має вагу. Прошу проголосувати. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Я ще раз поставлю, колеги, повернутись до голосування законопроекту 7363. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати за повернення. І потім я поставлю в комітет, і потім я поставлю в комітет на доопрацювання. За-205 На табло 18:15. Законопроекти 7363, 63-1, 63-2 відхилені. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим.